Имате време за изказване, вземете думата да се изкажете. Има ли значение? (Реплики.) Така или иначе всичкото това нещо влиза във времето. Госпожо Белобрадова, искате думата – заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Вече няколко пъти се отбеляза, че искането за вот на недоверие, така както е построено, е формално. Истинската причина е възстановяване на корупционните практики и поредни избори, които гражданите не искат и избирателите не искат – тези, които са ни изпратили тук. Но най-важният въпрос е: какво се случва при избори? Не просто няма редовно правителство, няма парламент в този важен момент, няма законодателен процес. Много министри вече се изказаха всъщност какви законопроекти са подготвени. Ние от коалиционното управление имаме над 50 готови законопроекта, част от които вече са внесени. Бих попитала и останалите министри колко законопроекта вече са готови или са в процес на подготвяне. Това са брой законопроекти, които ще потънат в безвремие, за което са отделени работни групи и месеци истинска работа. Защото това изисква един качествен законодателен процес време. Само Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие беше работен над 4 месеца с експерти, съдии и граждански организации. И, да, подготовката на доброто законодателство изисква експертна работа и консултации, дори и с опозицията. Това е съвсем нормален процес. Къде ще отиде всичко това? В безвремието на поредното служебно правителство, което ще се извинява с това, че е служебно и че няма парламент. Днес е стъпка към убийството на парламентаризма и аз няма да участвам в нея. За мен като народен представител това е най-сериозният и най-истинският проблем и истинската причина за вота. Благодаря.

Аз внимателно прегледах Проекта на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков, внесен от групата на ГЕРБ-СДС и мотивите към него. Без да оспорвам правото на всеки народен представител и на всяка парламентарната група да прави политики, включително чрез внасяне на вот на недоверие към действащото правителство, ще споделя някои мои виждания по въпроса в контекста на настоящата ситуация. На опозицията – тези, които внасят вота, и на тези, които ще го подкрепят, трябва да е пределно ясно, че в близките дни, седмици и месеци трябва да се решават важни предизвикателства, които стоят пред България и българското общество и те са от компетенцията и могат да бъдат решавани единствено и само от редовно правителство и на действащо Народно събрание. Въпреки внушенията и посланията на опозицията, изборите са крайни и не са съвсем приемлив вариант. Редно е опозицията, ако е отговорна и конструктивна, а не користна и незаинтересована за българите, да се замисли, че ако продължава да блокира работата на Народното събрание и на институциите, изборите ще се окажат макар и неприемлив неизбежен и единствен възможен вариант. Хората чакат нещо да се случва, а не да ходят по три пъти годишно на избори. Днес при толкова много дебати, за мое съжаление, не видях отговорно поведение от страна на опозицията. Имам предвид новосформираното мнозинство от ГЕРБ, СДС, ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ и остатъците от „Има такъв народ“. Да постъпваш отговорно е както партийно задължение, така и лична отговорност. Такива са поне очакванията. Мога да кажа, че дебатът, пък и идеята за самия вот бяха насочени към решение и в полза и интерес на хората.

С този вот на недоверие ГЕРБ няма да постигне мечтаните добри стратегически перспективи и преодоляване на изолацията, в която изпадна, след като падна от власт след 12 години корупция и кражби и след като „счупи“ държавата – по Вашия израз, няма да си осигури спокойствие от преследването за престъпното 12-годишно управление. Няма кой да търпи повече това безогледно крадене и трупане на пари от определени хора в банкови сметки, в офшорки, в чекмеджета, в къщи в Барселона, в къщи за гости и къде ли не. На българите им стана ясно, че сега и в бъдеще ГЕРБ може да разчита само на ДПС и ВЪЗРАЖДАНЕ, без значение дали ще опитва да прави ново правителство в това Народно събрание, или ще се бори за власт след едни предсрочни избори. Но след като си управлявал в последния мандат в коалиция с „Обединени патриоти“, да търсиш подкрепата на ДПС за следваща коалиция, изглежда леко нелепо. Леко нелепо е да смениш „Обединени патриоти“ с ВЪЗРАЖДАНЕ. Историята отреди на това правителство да работи в неспокойни времена – постковид криза, война, инфлация. Всичко това забавя възстановяването на Европа и света заради по-високите цени на суровините и енергоносителите, които въпреки тези катаклизми и проблеми в търговията, се отразяват негативно на икономическата дейност и нанасят удар след удар върху реалните доходи на хората. Всички страни намаляват прогнозите си за растежа и повишават прогнозата си за инфлацията. Всичко говори, че войната ще бъде доста по-продължителна, отколкото и най-големите скептици смятаха. Това означава затруднения по веригата на доставките и сериозен ценови натиск и инфлация. Страната ни е изправена пред сложни и безпрецедентни предизвикателства. В цял свят това се вижда, само в България опозицията твърди, че като свали това правителство и дойде на власт, ще оправи инфлацията, държавата и всичко ще е наред. Явно колегите от ГЕРБ разчитат на късата памет на народа. Лошата новина за Вас, колеги, е, че народът не е забравил, затова отново е по площадите. Няма как да го заблудите! Въпреки това правителството се изправя пред сложни предизвикателства. То се справи нелошо с наследените от ГЕРБ проблеми: корупция, кражби, срастване на изпълнителната и на съдебната власт и така нататък, да не ги изброявам, и завидно се справи и с привнесените отвън проблеми. нито едно изказване не чух отправено ясно послание за алтернатива на сегашното правителство, само голословия, популизъм и празни приказки. Нямам намерение да се спирам надълго и нашироко на това, което постигнахме, но при вот на недоверие няма как да не припомня на хората, на българите някои неща в социалната сфера. На първо място, справихме се с бомбата, заложена в пенсионната система от Четирийсет и шестото народно събрание по предложение на ДПС и на ГЕРБ. Не оставихме нито един пенсионер след Нова година с по-ниска пенсия след отпадането на популистката ковид добавка от 120 лв. Бомбата на ДПС и ГЕРБ не гръмна! Осигурихме средства за съществено увеличение на пенсиите със средно 12,8% от 25 декември 2021 г. и продължихме изплащането на ковид добавката в размер на 60 лв. Вдигнахме размера на социалната пенсия за старост от 148 лв. на 170 лв. Увеличението е с 14,32%. Това доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия пенсия за старост. В допълнение вдигнахме отношението на инвалидните пенсии спрямо социалната. И така: 2 млн. 38 хил. пенсионери видяха, че за разлика от управлението на ГЕРБ това управление има мисъл за тях и заживяха малко по-спокойно. На второ място, подготвихме един добър бюджет, който всички, включително и най-големите ни критици, анализатори, икономисти и политици нарекоха социален и пресметнаха, че от целия бюджет 20% са за социални разходи и плащания и само за бюджета на Министерството на труда и социалната политика в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бяха отредени 2 млрд. 187 млн. лв. Тоест, увеличение с 349 млн. млн. лв. в сравнение с 2021 г., като 90% от тях са за социални разходи, обезщетения и помощи по социалното подпомагане и подкрепа по Закона за хора с увреждания, по Закона за личната помощ, по Закона за семейните помощи за деца, по Закона за закрила на детето, по Закона за социалното подпомагане, в това число и целеви помощи за отопление по Закона за ветераните, по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Размерът на средствата, предвидени за подкрепа на хора с увреждания, беше увеличен с 39,8%, или над 280 млн. лв. спрямо средствата, предвидени за 2021 г. Активната политика на пазара на труда е с увеличен финансов ресурс от 50 млн. лв. и по националния план за действие по заетостта за 2022 г. със 123 млн. лв. ще бъде осигурена заетост на повече от 22 хиляди безработни лица, а над 11 хиляди безработни ще бъдат обучени по различни професии. За по-малко от 4 месеца реализирахме това, за което българите се бореха повече от 10 години при ГЕРБ. Увеличи се минималната работна заплата – от 650 на 710 лв., с 9,23%. Над 350 хиляди българи, работещи на минимална работна заплата, заживяха малко по-спокойно. Увеличи се майчинството за отглеждане на дете през втората година, и то съществено – от 380 лв. при ГЕРБ на 710 лв., стана равно на минималната работна заплата. Това е увеличение с 87%, което позволи на 70 – 80 хиляди майки да живеят по-спокойно. Увеличи се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 12 на 18 лв., максималният – от 75 на 86 лв. По този начин се повишават размерите на плащанията на плащанията на над 40 хиляди лица месечно и те живеят малко по-спокойно, докато търсят работа. Увеличиха се детските надбавки с 25%, разшири се достъпът до тях. Над 80 хиляди родители на деца ще получават повече. Най-накрая идеята за безплатни детски градини и ясли е факт. Правителството отпусна допълнително финансиране за училищни автобуси в отдалечените и малките населени места, за да може всяко дете да има достъп до образование. Увеличиха се стипендиите за надарените деца. Борим демографската криза с реални мерки за младите и за децата. И с бежанската вълна от Украйна се справихме перфектно, включително и с разработената от Министерството на труда и социалната политика Програма „Солидарност“ в тяхна подкрепа за повече от 15 хиляди човека, за да могат по-лесно да започнат работа. Програмата „Развитие на човешките ресурси“ – след 2-годишно забавяне в Европейската комисия за одобрение след седмица могат да тръгнат операциите по нея. Важно е и какво могат да очакват българите в близко бъдеще до края на годината, разбира се, ако разумът надделее и преодолеем вота на недоверие. Но аз, преди да продължа, какво може да се случи, ще питам: ето за тия неща ли искате вот на недоверие – за това, че на хората плащанията се увеличиха в социалната сфера и им дадоха някаква глътка спокойствие? А сега, оттук нататък се предвижда мащабна стъпка за увеличаване на задържаните години наред пенсии, и то без промяна по отношение на размерите на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и по отношение на разпределението между осигурителните вноски между осигурители и осигурено лице.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 на 467 лв. – 26,2% увеличение. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличават от 1500 на 2000 лв., 33,3% увеличение. Предвидени са средства за повишаване на размера на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лв., увеличение с 45,3%, което ще доведе до повишаване размерите на социалната пенсия за инвалидност и другите пенсии, свързани с нетрудова дейност. В резултат на промените от 1 юли 2022 г. средната пенсия на един пенсионер ще се увеличи до 666 лв. през юли 2022 г., което е ръст с 23,2% към нивото ѝ през юни 2022 г. г. От 1 октомври пенсиите за трудова дейност ще се преизчислят, като размерът им се увеличи с процент за всяка календарна година, следваща година на отпускане на пенсията, равен на по-големия процент от процента на нарастване на средния осигурителен доход за страната или средногодишния индекс индекс на потребителските цени за предходната година. От 1 октомври 2022 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 2000 В резултат на промените от 1 октомври 2022 г. през месец октомври 2022 г. средната пенсия на един пенсионер се очаква да достигне 718 лв., или да нарасне със 7,8 на сто спрямо юли 2022 г. Спрямо юли 2022 г. се очаква ръст от 32,9 на сто. Разработен е дългоочакваният от хората с увреждания нов механизъм за финансиране и предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Ще спомена за увеличената данъчна отстъпка от 4000 на 6000 лв. на годишна основа за всяко дете на работещи родители и че тази отстъпка има възможност да се взема авансово на всяко тримесечие. Ако детето е с увреждане, отстъпката става върху 12 хил. лв. Ще спомена и за нулевата ставка на ДДС на хляба, безлимитната безлимитната отстъпка от 25 стотинки на литър гориво за всички българи. И още какво ли не като антикризисни мерки. За бизнеса няма да ги споменавам. Така че както и до момента, така и занапред на българите могат да се случват добри неща въпреки кризата. Затова отвсякъде е ясно, че не е много перспективна идеята да сваляш кабинет, за да дойдеш на власт и да я установиш по-нестабилно. Това е вот, след който, разбира се, светът няма да свърши, България няма да изчезне, но вероятността от сериозна политическа, финансова и икономическа криза е все по-вероятна. Уважаеми народни представители, имате 24 часа да помислите какъв е Вашият избор: стабилност или хаос! И отново да припомня: да постъпваш отговорно е както партийно задължение, така и лична отговорност. Благодаря Ви.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

Все си мислех, че днешната дискусия е по вота на недоверие към правителството с министър-председател Кирил Петков. Оказа се обаче, че вместо дискусията по политиките, които са заложени в този вот, в мотивите на вота, днес наблюдаваме календар на успехите, представени от Министерския съвет. Вместо дискусия, която да водят народните представители по предложените мотиви, оказа се, че министрите от кабинета са тези, които водят дискусията. Очевидно е, че в рамките на Министерския съвет не провеждат този диалог и решиха сега този диалог да го водят тук, в пленарната зала. Някои от колегите казват, че вотът на недоверие към правителството е демократична процедура, между другото, това го казва и Конституцията. Други колеги казват, че това е крайна форма на диалог между управляващи и опозиция. Оказа се, че дори в рамките на днешното заседание диалогът е трудно осъществим, защото, от една страна, видяхте преди малко календар на успехите, от друга страна, опитваме се в рамките на ограниченото време да представим нашите мотиви, тъй като тук говорим или говореха колегите за пенсиите, че е заложена бомба. Аз мога да Ви кажа, че с това, което предлагате с бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година, Вие залагате нова бомба. Само че с голямо съжаление трябва да Ви кажа, че сапьорите не са във Вашата парламентарна група и в Министерския съвет. Това, което Ви казва опозицията, мога да го изразя сега с няколко числа. Уважаеми дами и господа народни представители, опашата лъжа е, че опозицията е против увеличаването на пенсиите. Друг е въпросът, че ние не сме съгласни с методологията, която се предлага от Министерския съвет. Имаме право да направим своите предложения и ние вече сме ги направили, така че не ни карайте да се съгласяваме с това, което Вие предлагате, защото това, което предлагате, е бомба със закъснител и ще Ви кажа защо. Защото

и за която щете политика, за социална политика могат ли да бъдат? Могат, разбира се. Тогава къде Ви е реформата в пенсионната система, която обещахте в началото? След шест месеца Вие трябваше на базата на анализ, на базата на работни групи и така нататък да предложите нов пенсионен модел. Нито модел, нито система, нито анализ, предложение как да се изхарчат 1 милиард и 400 милиона. И сега Ви казвам следното нещо, уважаеми колеги, господин Министър председател и Министър на финансите, многократно в публичните Ви изяви Вие повтаряте една и съща мантра – казвате, че няма нито една пенсия под линията на бедност. Искате ли да Ви кажа, че 83 хиляди пенсии от всичките малко над два милиона пенсии са под линията на бедност, ако изключим ковид добавките?! Ако ги включим и тях, са 318 хиляди. Триста и осемнадесет пенсионери Вие ги лъжете, че имат пенсии под линията на бедност във Ваше официално изказване. Ако искате, направете справка. Това е официална информация от Статистиката.

други мерки и предлагате завишаване на базата с 3 милиарда и 700 милиона. Аз не казвам, че изборът е между дефицити, между повече пари за пенсионната система и размера на пенсиите. Не съм казал никога такова нещо и не мога да противопоставя едната на другата теза. Но това, което е важно и неслучайно Вие ни предлагате тригодишна бюджетна прогноза, защото, ако я предложите, трябва да кажете откъде ще дойдат тези пари. Те могат да дойдат по няколко начина – единият начин е, дай боже да е този начин, увеличаване на растежа, увеличаване на

от всички пари в пенсионната система идват от данъци, какво трябва да си мислим? Тази система данъчна ли е, осигурителна ли е, или е някакъв модел, който ни предлага следната хипотеза: отива пенсионерът в магазина, купува си хранителни стоки, плаща ДДС и други непреки данъци, рефинансира размера на пенсията си. Това е абсурдна ситуация, уважаеми господин Премиер. Затова ние от „Движение за права и свободи“ ще направим нашите предложения не за да взривяваме системата, както преди малко каза министър Гьоков. Уважаеми господин министър Гьоков, Вие сте свидетел в тази зала, когато тогавашният служебен министър на финансите ни извика в стаята – тук, не знам в коя стая, на една от парламентарните групи, и ни каза: ние приемаме Вашето предложение. Да дойде министърът на финансите и да опровергае тази теза. теза. Това не е тезата на „Движение за права и свободи“, това е предложение на „Движение за права и свободи“, което е прието от тогавашния служебен министър на финансите, така че да ни обвинявате нас – мерси, трябва да се справите с фактологията. На следващо място, съгласен съм с Вашето твърдение, господин Премиер, че със заиграване с пенсионната система трудно се печелят гласове. Това е така и ще Ви дам няколко примера. Единият пример – 2008 г. по време на Тройната коалиция в края на мандата на Тройната коалиция, а тук е и господин Ананиев, и ще Ви каже пет стъпки за увеличаване на размера на пенсиите, дори осъвременяваните са 19,8%, което беше разделено на две. Като резултат не тези, които предложиха тези мерки, а ГЕРБ спечелиха парламентарните избори. Така че с пенсионна система трудно се печелят гласове, а там трябва да се печели доверие – нещо, което липсва в момента. И още нещо, уважаеми колеги. колеги. Молбата ми е, когато говорим за пенсионна система, да бъдем много внимателни, защото създаваме очаквания. Хората искат тези очаквания да бъдат реализирани, хората искат тези обещания да бъдат реализирани. Погледнете сега това, което се предлага в този бюджет. Твърдите, че дългогодишното обещание на колегите от Коалиция „БСП за България“ се изпълнява – преизчисление на пенсиите. Само че това, което предлагате, не е преизчисление не може да заблудите който и да е било пенсионер или експерт. Защото преизчисляване означава нов осигурителен доход, при това актуален осигурителен доход, а това, което се предлага в момента, е увеличаване с един коефициент, който е избор между увеличаването на средния осигурителен доход и инфлацията

задава следния въпрос: много Ви моля, по телевизията чувам, че 718 хиляди ще получат преизчисление, много Ви моля, включете ме и мен в тази бройка. Какво им казваме на тези хора, че това е справедливост?!

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Доктор Адемов току-що обясни защо пенсионната политика на правителството е вредна и опасна. Аз ще кажа две думи за икономическата политика, за да сме в темата.

Искам да кажа, че въпросната фирма еднорог „Пей хоук“, е създадена през 2018 г., тоест по времето на правителството на ГЕРБ набирала е пари през 2018-а, 2019-а и 2021 г. април месец – пак по време на правителството на ГЕРБ, тя е станала еднорог благодарение на на всичко това, което вие твърдите – че очевидно никой не им е пречил. Момчетата са работили, правили са софтуер, развивали са се и в момента тяхната стойност е 1 милиард. Този един милиард си е техен, обръщам Ви внимание, той си е техен и държавата няма нищо общо с тия пари, а те няма да вдигнат пенсиите. Спечелили са ги – халал да са им. 170 стартъпа, които Българска банка за развитие финансира. Обаче, колеги, специално мен много ме притеснява и по тази тема говорихме още със служебното правителство, което с плам казваше как то ще инвестира нашите пари в стартъпи. Нали знаете какво е стартъп? Една много cool бизнес идея, която може да стане или може да не стане. Според статистиката 90% от стартъпите фалират на третата година, а според една друга статистика са 98%. Тоест нашите пари се инвестират в рискови проекти – нашите пари, държавните пари, а стартъпите в света се финансират от частни рискови фондове и фондове за рискови инвестиции. Никоя държава не влага пари в такива инвестиции. Това са богати хора – милиардери, които се чудят какво да си правят парите и помагат на млади момчета, за да си реализират идеята. Никоя държава не го прави, при което, колеги, какво се получава? Правителството ни задлъжнява с действията си. Вдига инфлацията, а същевременно парите, които изкарваме, ги влага в рискови начинания, с което аз започвам много да се притеснявам, че с тази политика от двете страни да вдигаш разходите и да правиш рискови инвестиции, ще стигнем до ситуация – няколко пъти го казвам, в която един ден ще дойде съдия-изпълнителят и ще си потърси борчовете. си потърси борчовете. Обедняването на българите и на България ще продължава при тази политика, а българите и България ще трябва да продават имущество. Разбирате ли какво казвам? Един път през 1996 г. държавата фалира точно така и се наложи да се продава имущество и знаете какъв е резултатът и знаете, че нас още ни боли. В момента политиката на това правителство да прави рискови инвестиции, да вдига разходите безумно, да взима кредити ще доведе дотам, че един ден може би пак ще се наложи да продаваме. Аз не съм съгласен, разбирате ли? Не съм съгласен, това трябва да спре и тепърва ще го водим този разговор. Благодаря Ви, колеги.

Уважаеми народни представители, само да уточня, защото мисля, че не разбрахте какво каза министър Лорер. 170 компании, стартиращи от Фонда на фондовете, а 80 плюс заемът е за малки и средни предприятия. Само да кажа, че цялата тази сума

Думата има министърът на здравеопазването госпожа Сербезова.

Смятам, че моето изказване е по дневния ред, защото много внимателно слушах уважавания от мен – и това не е ирония – господин Кирил Ананиев с мотивите към вота. Защо смятам така? Защото вотът на недоверие е към цялото правителство, независимо че отделни негови политики са посочени в мотивите, а в изказването на господин Ананиев – много внимателно си записах и мога да цитирам, че става въпрос за политиките изобщо на този кабинет, така че смятам, че имам основание да се изкажа. От тази най-висока трибуна на държавността в България, на първо място, искам да благодаря на премиера Петков и вицепремиера Василев за доверието и за подкрепата, която получавах като министър на здравеопазването, защото това е една тема, която трябва да е с надпартиен консенсус. В трудни моменти, особено на петата вълна от COVID-19, осигуряването на достъп до медицински грижи и лекарства на бягащите от войната в Украйна и справянето с отдавна отлагани проблеми в сектора, за които умореното от очаквания и неизпълнени обещания през последните години общество сякаш очакваше бързи решения. Благодаря на всички колеги министри. За мен беше чест да бъда част от този екип! Искам да благодаря и на ръководния екип на Министерството на здравеопазването, както и на експертите, които работят във ведомството и които знам, че в момента ни гледат с вълнение и умора от липсата на стабилност в управлението на здравния сектор. През изминалите шест месеца още от първите дни трябваше да се справяме с наболели, нерешени от години проблеми в условията на непрекъснати кризи, разпънати на кръста на прекомерните очаквания от отдавна отлагани реформи и огорченията на хората и специалистите в сектора в резултат на съществуващи дисбаланси в системата. Към сектор „Здравеопазване“ всички ние, българските граждани, сме изключително чувствителни и в редица случаи сме много критични, защото политиката в тази сфера рефлектира върху всеки от нас и всеки наш близък. Шест месеца са кратък срок за провеждане на дълго отлагани реформи и решаването на проблеми, задълбочавани с години, но са и достатъчни, за да се заложат основите на промяната. И сега от тази трибуна аз искам да се обърна не само към народните представители, на които им предстои гласуване по вота, но най-вече към българските граждани, които ни гледат на живо, и тези от тях, които ще ни гледат на запис, защо нашето правителство трябва да продължи да работи, защо това е важно за хората, какво направихме за шест месеца и какво сме заложили през следващите шест в областта на здравеопазването и това всъщност е отговор и на госпожа Белобрадова, която се обърна с един апел към министрите? Първата промяна, която направихме, по отношение на справянето с поредната вълна от COVID-19 и както каза премиерът, ние минахме през нея, без да обявяваме национален локдаун, при оптимално натоварване на системата и без прекъсване на национално ниво на присъствения и образователен процес в класните стаи. Въпреки че през месец април извънредната епидемична обстановка бе отменена, ние помислихме за няколко месеца напред, независимо кой ще управлява през септември, а именно това е промяната. През месец април бе отменена извънредната епидемична обстановка и подготвихме промени, които Народното събрание одобри, нормативни промени, които дават възможност за въвеждане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването в случай на необходимост. Моят екип още от първия си ден в Министерството сериозно се зае и със задачата България най-накрая да има своя национална кампания, каквато нямаше в началото на пандемията, за ползите от ваксинацията – кампанията „Плюс мен“ за ползите от ваксините. Отне ни два месеца и малко на фона на пропуснатите две години. При стартирането ѝ бяхме абсолютно наясно, че хората са уморени и много от тях, за съжаление, вече не вярваха на институциите и на авторитетите, включително и в резултат на политиката, водена в последните години. Дойде и войната, с което интересът на голяма част от медиите разбираемо се пренасочи, но давайки си сметка за това, което може да ни сполети наесен, ние не се отказахме, водени от първостепенна грижа за опазване на общественото здраве. Сериозно предизвикателство за страната ни – и не само за здравната система като цяло, бе бежанската вълна от Украйна. Във възможно най-кратки срокове организирахме и координирахме изпращането на дарения от лекарствени продукти и медицински изделия за Украйна, изготвихме указания към лечебните заведения, както и необходимите нормативни промени в три закона. Електронно здравеопазване. За изминалите шест месеца по отношение на дигитализацията на сектор „Здравеопазване“ бе наваксано едно огромно изоставане. Говорим от години колко е важно това и за пациентите, и за всички работещи в сектора, защо именно електронното здравеопазване ще извади сектора на светло и ще ограничи порочните практики. Предстои, разбира се, да се въведат и много допълнителни услуги, предстои електронното въвеждане на всички задължителни имунизации, а от 1 август е планирано въвеждането на електронната хоспитализация, като за тази цел в момента текат обучения и тестове на системата. Електронните данни ще ни помогнат да направим обективни анализи, основани на точна наука. Добавена стойност ще бъде и по-големият, освободен финансов ресурс, когато нерегламентираните практики бъдат преустановени благодарение на предимствата, които дигитализацията ни дава. Тази система реално ще ни помогне да забравим обикалянето от кабинет на кабинет с хартиените документи, както в момента се случва на всеки един от нас. Друг приоритет, към който насочихме усилия, е извънболничната и болничната помощ. По отношение на извънболничната помощ договорихме рекордно увеличение на финансирането с 31% срещу по-висока и обхватна профилактика на пациентите, повишихме броя на изследванията със 77%, с което да се елиминира хроничният недостиг на направления. каса на общопрактикуващите лекари за проведен профилактичен преглед се повиши с 40%, а на лекарите специалисти за извършен първичен – с 39%. Държа да отбележа, че водеща задача за мен като министър на здравеопазването и моят екип е подобряване на детското и майчиното здравеопазване. Увеличихме финансирането на клиничните пътеки и прегледи в извънболничната помощ за детското и майчиното здравеопазване, това число акушерство и гинекология, неонатология, детска клинична хематология, педиатрия и детска хирургия. Средствата по отношение на грижите за новородено дете бяха повишени средно с 35%, а за профилактичните прегледи на децата – средно с 55%. Тук трябва да отбележа и развитието на процеса по изграждане на Националната детска болница, за която говорим вече повече от 15 години. Вече имаме сключен договор за извършване на предпроектно проучване върху избрани пет терена за строителство. Изпълнителят има срок от 30 дни, считано от 14 юни 2022 г., за да приключи работа. След приключването му ще проведем публично обсъждане с всички заинтересовани страни относно изграждането на детската болница и възможните терени. В допълнение на тази тема бих искала да споделя с Вас, уважаеми народни представители, че звено „Вътрешен одит“ в Министерството на здравеопазването извърши проверка в Здравната инвестиционна компания за детска болница, която обхваща от периода от периода на създаването на дружеството досега. При проверката бяха установени редица съществени пропуски в работата на компанията и по тази причина докладът с резултатите от проверката е изпратен на прокуратурата за предприемане на последващи действия. Държа да подчертая още само няколко важни аспекта в работата през изминалия шестмесечен период. В ход е процедурата за актуализация на Национална здравна карта, която ясно ще очертае необходимостта и потребностите на населението от медицински услуги на територията на страната. Знаете, че това е тема, която много често се обсъжда и в тази зала, и в Здравната комисия. Вече е изготвен и първи работен вариант на Националния план за борба с рака. Фокусирали сме се и върху две изключително важни за нашия сектор реформи – тази в психиатричната помощ, за която вече е изготвен пакет от документи, за създаване на Национален съвет за психично здраве, който ще осъществи реформите, и тази в Спешната помощ. По отношение на реформата в Спешната помощ. Вече са извършени дейности по подготовка за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Спешната медицинска помощ. В ход е обществена поръчка за осигуряване на 42 високопроходими линейки, направен е анализ – оценка на стойностите за дофинансиране на проекта „Модернизация на Спешната помощ“, открихме и два изнесени спешни пункта към ЦСМП – София, за поемане на повикванията в районите „Младост“ и „Люлин“. Друга ключова за нас реформа, която спомена и министър Гьоков, която е в ход, е тази за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания. От 1 юли здравноосигурителна каса, като очакванията са това да облекчи процеса. Извършена е и цялостна актуализация на нормативната база, която да гарантира правата на хората с увреждания в този процес. За изминалия шестмесечен период Министерството на здравеопазването е осигурило целеви средства за капиталови разходи на държавните лечебни заведения на обща стойност почти 30 млн. лв. за подобряване на материално-техническата база, закупуване на високотехнологична медицинска апаратура и съвременно оборудване. Успоредно с това от ръководствата на лечебните заведения, които имат лоши финансови резултати, наследени с години, сме изискали оздравителни планове. В две от тези лечебни заведения – Александровска и „Пирогов“, вече са назначени прокуристи, чиято основна задача е да подобряват финансовата дисциплина и да засилят контрола в лечебните заведения. Засилихме процеса и на проверки върху дружествата, чийто принципал е Здравното министерство.

тоест Инспекторатът към министъра на здравеопазването е работил с два пъти по-висока скорост. Същото мога да кажа и за Звеното за вътрешен одит към министъра на здравеопазването, отчетния период – шест месеца, повтарям, извърши общо 71 проверки и одитни ангажименти. Резултатите от тези 16 проверки са изпратени в прокуратурата и други разследващи органи. Миналата седмица тук в тази зала бяхме наречени неколкократно „случайни минувачи“. Аз не съм случаен минувач. Аз съм поканена от премиера и вицепремиера и избрана от Вас с крехкото мнозинство на 30 гласа за министър на здравеопазването в кабинета Петков. Не съм минавала случайно оттук и не съм срещнала случайно премиера и вицепремиера. Бях избрана заради професионалните си качества и ценностната си система. Зад моите професионални постижения не стоят случайности, а труд и любов към професията, постоянство и екипна работа. Имам и административен опит – с част от Вас съм работила, и той не е случаен. Влязох в изпълнителната власт след данъчна проверка като физическо лице, която установи пълно съответствие на разходите и доходите ми след проверка, която продължи една година. И резултатът от тази проверка не е случаен, а вследствие на уважаване и спазване на приложимото законодателство и живот според определена ценностна система, която, както разбирам, за голяма част от хората във властта е непрактична и остаряла, но част от тази остаряла ценностна система е осигуряването на приемственост – и тук идва отговорът на госпожа Белобрадова. В следващите шест месеца предстоят важни дейности в сектор „Здравеопазване“. Предвижда се надграждането на Националната здравна информационна система; предвижда се да бъде въведена система за мониторинг и контрол в сектор „Здравеопазване“; предвиждат се реформи в лекарствената политика за осигуряване на по-бърз достъп на българските граждани до лекарствени продукти, реформа на Спешна и психиатрична помощ; ход е изготвянето на редица стратегически документи, като Национална здравна стратегия за периода до 2030 г., Национална здравна карта, Национална стратегия за гериатрична грижа – до този момент такава не съществува, и още десетки документи, които няма да изброявам, защото ценя Вашето време. Подготовката и приемането обаче на Националната здравна стратегия и Националната карта за дългосрочни нужди на сектор „Здравеопазване“ са с най-голям приоритет, тъй като те са отключващи условия за осигуряване на достъп на страната до европейско финансиране за нуждите на здравната система. Съгласно утвърдения с Европейската комисия комисия график, скъпи народни представители и български граждани, срокът за изпълнение е 30 септември 2022 г. Както виждате, гоним кратки срокове. Важно е да има воля започнатото да бъде продължено. В противен случай отново ще сме потърпевши и потърпевши сме всички ние, станали жертва на чужди интереси и борба за надмощие на его и играта за тронове. Няма нищо по-важно и така отчаяно нуждаещо се от надпартиен консенсус и стабилност от опазването на човешкия И защото това е така, настоящото ръководство при възникнала необходимост ще осигури приемственост и ще предостави необходимата информация, за да се спести време, привилегия, която на мен и повечето министри на здравеопазването е отказана. И едно такова поведение и отношение също считам, че е част от промяната, която носим и която е необходима, за да имаме устойчиви и дългосрочни успехи. Ако изпаднем в хипотезата на предсрочни парламентарни избори при липсващо действащо Народно събрание, България е изправена пред сериозната заплаха да изгуби средства в немалък размер (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС), осигурени по линия на Националния план: за модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ 418 милиона 953 хиляди; за изграждане на центрове за ендоваскуларното лечение от Вас зависи дали ще изгубим 128 милиона 537 хиляди; за модернизация и развитие на психичната помощ, която не е осъвременена в продължение на десетки години – над 28 милиона; изграждане система за оказване на Спешна медицинска помощ по въздуха – 119 милиона; изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика – 28 милиона; подобряване на Националната система; също така за спешни повиквания 112 – 55 милиона 984 хиляди; развитие на извънболничната помощ – над 84 милиона. Затова казах, че трябва да имаме надпартиен консенсус. Време е здравеопазването да бъде опазено от порочни практики, краткосрочни мерки и липса на визия, да бъде здравеопазване на светло, управлявано ефективно, в центъра на което да бъде пациентът и неговото семейство, подкрепяно в усилията за опазване на здравето и справяне със заболяванията от медицински специалисти, които са мотивирани и работещи в екип, и от политици, които са способни да надмогнат личните си интереси. Бог да пази България, както и тези, които я обичат и милеят за нея! На всички присъстващи в залата – любородни народни представители, водени от националния интерес и добруването на обикновения българин, пожелавам отново да бъдем тук и по-силни. И за останалите ще се помоля! Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Министър. За процедура – господин Добрев, а след това господин Цончо Ганев. в пленарната зала на Народното събрание министрите говорят, когато има парламентарен контрол, тоест те трябва да отговарят на въпроси, които интересуват народните представители. Ние трябва да контролираме министрите, когато те извършват своята дейност. Вие днес превърнахте днешното заседание в някаква рекламна кампания на министрите. Ами те по същата логика могат, ако искат да се хвалят, да направят едно партийно събрание и да се хвалят колкото си искат. Ами ние чухме на министър Сербезова как е минала данъчната проверка.

минути ни занимавахте с какво ли не, а освен всичко, този вот е за икономическата и финансовата политика на правителството. Какво общо има Вашата политика в здравеопазването и Вашата данъчна ревизия? Ами то по тази логика, ако може и министърът на културата да излезе да ми обясни и той за театрите.

ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Председател, моята процедура е изцяло насочена към Вас. В момента сме в изключително важен момент в целия парламентаризъм – искаме оставка на правителството и вървят дебати за въпросната оставка нормален демократичен способ е опозицията да иска оставка на правителството. В тази ситуация сутринта Вие бяхте изправени и трябваше да определите начина, по който ще работим ние. Или дебатираме само за икономическата политика, това, за което е внесен вотът на недоверие – изказват се, говорят министри, които са свързани само с икономическата страна на вота на недоверие, или, както е в случая, няма нищо лошо вот на недоверие, да станат да говорят всички министри. Няма нищо лошо според мен. Но когато говорят, ето сега говори министърът на здравеопазването, ние трябва да имаме право на отношение.

ЦОНЧО ГАНЕВ: Не, госпожо Сербезова, ние трябва да станем да говорим. Вие сте избрани от парламента и ние имаме право да говорим! По начина, по който взе да се води Народното събрание днес, опозицията, в лицето на ВЪЗРАЖДАНЕ – по-точно казано, не искам и не ме интересува ГЕРБ и ДПС, бяхме лишени от това право. С 13 минути кой точно и на кой точно да отговорим? На Вас, на социалния министър, на икономическия министър, на финансовия министър, на министър-председателя ли? Точно заради това, господин

С кое време точно аз да говоря с госпожа Сербезова за политиката, която се води за зелен сертификат, и да стигнем дотам, че трябваше да стигаме да има протести, защото стигнахме почти до задължителна ваксинация? Как точно? Няма как, нямаме време и спазваме правилата, и то правила, които Вие определихте и казахте: няма да се взимат становища, защото след всяко изказване на министъра трябва да продължим два дни. Вот на недоверие, ако трябва цяла седмица ще продължим, и Вие ще сте доволни, за да можете да си купите още депутати.

по цялостната политика на правителството или по конкретен повод. Кажете ми сега в Проекта за решение, който дебатираме и в мотивите към него къде пише „Здравеопазване“. Безспорно темата за психичното здраве на българските граждани е важно, но къде в мотивите пише? Също така е и темата за социалната политика. Обсъждахме четири часа бюджет – ако направите справка, изказванията на народните представители от всички парламентарни групи са по малко, отколкото на двама министри. Ако ще правим отчетно изборно събрание на Министерския съвет, моля тогава, поне представете някакъв списък на изказващите се министри, защото аз искам да чуя министъра на културата, искам да чуя Отбраната, МВР, разбира се, Регионалното развитие и така да го караме подред до всички. За съжаление, пожелавам бързо оздравяване на министър Сандов, защото щяхме да чуем дали ще вали навън,

защото, ако си говорим за всички останали теми, то логично би било да има възможност всички народни представители да се включим в тях. Колегите, които се изказаха до момента, ако трябва да бъда честен, мисля, че от „Продължаваме Промяната“ сте говорили 12 минути по-малко, отколкото министър Сербезова току-що. Благодаря. (Ръкопляскания от Колеги, други изказвания има ли? Христо Иванов, заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Няма да се спирам върху фокуса на вота, който е икономическата политика, защото колегата Панев сутринта даде нашите аргументи по тази тема, но вотът на доверие или недоверие на един кабинет е централен политически въпрос като такъв. От тази гледна точка ми позволете да кажа няколко думи за нашите мотиви на „Демократична България“ да потвърдим своята подкрепа за кабинета Петков, какви са нашите политически мотиви за това. Първият ни политически мотив се състои в това хора, от които съм се учил в политиката, са ме научили, когато сменяш нещо, трябва да знаеш какво идва след това. Ние не виждаме абсолютно никаква политическа перспектива, която следва след този вот, какво следва след свалянето на този кабинет? Бих искал също така да кажа каква е от наша гледна точка голямата политическа задача, която стои пред нас като демократична система, хайде така да го кажа, и която се крие в самото естество на тези конвулсии, които се случват в нашата демократична система в последните месеци и години: протести, избори, които се редуват, с безплодни парламенти, които не могат да формират управление, дори когато се формира една… управлението е на база на една трудна коалиция, която в крайна сметка под тежестта на своите различия се чупи пред очите ни, защото това се случва. Това, което, според мен и според нас, в дълбочина стои под всички тези въпроси, е необходимостта от нормализация, от регенерация на самия демократичен политически процес в България. След твърде дългата доминация на една политическа сила българският демократичен процес трябва някак си да се нормализира като такъв и ние виждаме много белези за това, че той е далече от това да бъде здрав и да бъде ефективен. Нека само да се замислим върху това, откъде тръгна този кризисен момент? Той тръгна от опита да се експлоатира темата за Македония чрез поредица от лъжи и тук искам много ясно да го кажа. Това всички сме съгласни, че е фундаментална тема на българската външна политика и изобщо на българското самосъзнание в някакъв смисъл и тази тема всички ние позволихме, а и бяхме съучастници в това да бъде експлоатирана по най-пошлия начин до степен, в която най-накрая, и тук повечето авторитетни говорители, институции дори са съгласни, най-накрая ние стигаме до точката, в която имаме едно добро, а може би много добро предложение от страна на Франция и ние не можем да го разгледаме. Българската политическа система не е в състояние да се произнесе по него, тя продължава да се занимава с това има ли предателство. Та какво предателство, бога ми, при положение че имаме добър резултат, но всъщност показваме с отношението си към тази тема базовата си неспособност като политическа система да взимаме решения по първостепенни политически въпроси, да ги взимаме по същество, не да ги експлоатираме, за да решаваме някакви моментни политически необходимости, а да се фокусираме върху наистина нещо много важно. Ето това за мен е голямата задача. Ние трябва да възстановим нормалният демократичен процес, и то така, че той да може да произвежда добри решения. Ние сме далеч от това състояние – нека да си го кажем честно, но възстановяването на нормалния демократичен процес изисква някои базови неща, като например кръвообращение. Демокрацията в самата си логика залага на идеята, че властта трябва да се сменя, властта не може твърде дълго да остава в едни ръце и от тази гледна точка ние продължаваме да мислим, че колкото и да е трудно да се пусне една нова генерация в българската политика, колкото и тази толкова нова генерация в българската политика да има да се учи, да навлиза в технологията. Това е изключително важно и ние като общество трябва да сме готови да инвестираме време и ние като политици трябва да сме готови, аз вече броя себе си към може би някаква по-стара политическа генерация, да инвестираме усилия и търпение в този процес, защото той няма алтернатива. Назад ние не можем да се върнем. Никой тук не се изправи и не каза: аз гласувам за това да се върне предишното управление, дори колегите от ГЕРБ не го казаха. Колегата Биков каза, че те са готови да управляват, но не съм сигурен дали наистина са готови да предложат политическа формула за управление, защото се надявам, че дори те разбират, че е твърде рано, твърде рано. Ние трябва да продължим да инвестираме в надеждата, че в този парламент ние можем, така да се каже, една нова политическа генерация да намери своя път в политиката и да възстановим процеса на взимане на решение по важните въпроси. Да, това нещо не е лесно и никой не е могъл да очаква, че ще бъде лесно. Аз не съм по фанфарите, не съм по хиперболите, по едни такива празни, прекрасни твърдения, които много често лесно се залита в тях. Аз в самото начало казах: след тези избори ще бъде трудно, тази коалиция ще бъде трудна. На тази коалиция ѝ липсва в критична степен елементарна политическа култура, защото аз нямам никакво намерение да взимам отношение по въпроси на някакви срещи и някакви реплики, но това, което виждам, е липса на професионализъм, само че този професионализъм няма откъде да дойде просто от въздуха, нито пък можем да кажем да се върнем към предишното. България трябва да продължи напред и в името на тази надежда ние от „Демократична България“ ще гласуваме за това този кабинет да остане и ще работим за това този парламент да продължи по пътя на търсенето на диалога, на начина там, където имаме различия, да имаме различия и да спорим, но там, където има важни национални теми, като например тази за Македония, да можем да водим политически диалог и да взимаме добри решения. Никой не е казал, че ще бъде лесно, няма да бъде лесно, няма да стане лесно, но трябва да продължим по този път, защото той няма алтернатива. В името на надеждата, затова че България може да отвори нова политическа страница, колкото и да е трудно, ние от „Демократична България“ ще гласуваме за правителството. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, аз съм съгласен, че процесът на смяна на генерациите е сложно упражнение, по принцип смяната на поколенията изобщо в едно общество, а не само в политиката. Но да Ви кажа, това не може да бъде самоцелен процес – смяната на поколенията просто да бъде цел. То по принцип е естествен процес. Просто едни хора стават на 98 години, други стават на 78, трети… Това не може да бъде някакъв политически критерий. Това, което аз наблюдавам обаче, особено в този парламент, е деградация, не смяна на генерация. Ние тук в последните дни се превърнахме малко в учебна стая за азбуката на политиката. Например да започнем от опит да разбираме правилата на политиката, че трябва да има мнозинство, за да има правителство. Това няма никакво значение от генерациите. Това, които и генерации да дойдат, винаги ще бъде ясно, че не може да се управлява, без да има мнозинство. И например този дебат тук нямаше да се случи, включително и всички негативи, които ще понесем и ние, и Вие, и правителството, и институциите, нямаше да се случи, ако се спазваха елементарните правила. Например разбрал си, че си загубил мнозинство – подаваш оставка, търсиш нова формула. Търсиш нова формула. Ние трябва да се научим и да знаем, че българските парламенти могат да излъчат и по няколко правителства. В Италия се излъчват три правителства в един парламент вече. Какво се случва обаче? Тръгваме да търсим седем депутати, десет депутати. Това се нарича политическо брокерство. Оставете всички други неща. Този порок беше през 90-те години, но понеже не се предават опит и знания в българската политика, понеже се забравя след една година какво се е случило преди една година, тогава започваме да учим правилата на политиката всеки път отначало и всяка нова генерация не може да направи нищо съществено. Това е големият проблем. И затова това, че някой е на 30, на 35 години не е порок, обаче не е и добродетел и не го представяйте за добродетел. Добродетел е, когато си в парламента и когато участваш в политиката, да бъдеш готов за всичко и за плюсовете, и за минусите, и да управляваш, и да си в опозиция, и най-вече да плащаш цената за това, че си в политиката, защото това е тежка цена. И който си е помислил тук, че е дошъл, за да му ръкопляскат, много се е объркал.

Уважаеми господин Иванов, Вашата основна теза беше, че ще подкрепяте правителството, защото не виждате каква по-добра конфигурация на правителство може да се случи в този парламент. Аз обаче не съм съгласен с Вас, защото подкрепата за правителството или подкрепата за една власт не трябва да е с цел тази власт да остане на власт. Разбирате ли? демокрацията, когато една власт не е полезна, когато не може този парламент да излъчи по-добро правителство, се отива на избори. И това е съвсем нормален процес. Та, ако Вашият аргумент е, че ще подкрепяте правителството само защото този парламент не може да излъчи според Вас по добро правителство, аз не го приемам. А според мен наистина това правителство не се справя добре и ще Ви кажа защо. Вие не я засегнахте тази тема, аз обаче искам да я коментирам, а ако може и Вие да коментирате, защото инфлацията например ни е два пъти по висока от средната за Европейския съюз. Без значение колко пъти ще повторят колегите от тази трибуна – министри и депутати от управляващите, че това не е проблем за България, че имало държави с по-висока инфлация, ние имаме инфлация, която е два пъти по висока от средната за Европейския съюз. Тоест българските граждани не само че са най-бедни в Европейския съюз, но те сега обедняват два пъти повече и два пъти по-бързо, отколкото средното в Европейския съюз. Тоест хем са най-бедни, хем обедняват два пъти повече и два пъти по-бързо. Хвалбите за това, че имало икономически растеж в България, забележете, за първото тримесечие 4,5% или 4,8%, са също, как да Ви кажа, те са извадени извън контекста. Знаете ли защо? Защото икономическият растеж, средният за Европейския съюз е 5,2%. Тоест ние изоставаме от средния икономически растеж на Европейския съюз. Знаете ли колко пъти се е случвало това в историята на България след присъединяването към Европейския съюз? Два пъти. Единият път е сега, вторият път е през 2014 г. Само в тези два момента българската икономика се е развивала по-бързо, отколкото средния ръст на икономиката на Европейския съюз. (Реплики от ако съм казал по-бързо, то е, защото през всичкото останало време българската икономика се е развивала по-бързо. (Реплики.) Тоест икономическият растеж от 4,5% е под средния за Европейския съюз и няма за какво да се хвалим с него. А държави, с които традиционно се сравняваме, за първото тримесечие имат икономически растеж между 8 и 12%. Така че с Вашите 4,5% не мисля, че сте постигнали нещо кой знае какво. Говорите за инвестиции от 600 млн. евро за първото тримесечие на тази година, само че аз ще Ви припомня, че за 2020 г., ако погледнете цялата година, инвестициите в България са 3 млрд. евро.

Разбира се, че младостта не може да бъде сама по себе си нито самоцел, нито добродетел, но ако няма генерационен трансфер, демокрацията не може да съществува. И когато генерационният трансфер в рамките на демократичния процес твърде дълго е бил ограничаван или по някакъв начин задушаван, се стига до взрив. И всичките тези конвулсии се дължат не на последно място и на това, според мен. Това е моята теза. И от тази гледна точка, да, господин Биков, Вие казахте много правилни неща. Ние ще трябва да търсим нови формули в този парламент няма никакво съмнение, но връщането назад не е опция, нито пък поредните избори. И отивам към това, което господин Добрев каза. Могат да бъдат някакво решение. Да, изборите са, така да се каже, основната, централната демократична процедура, няма никакво съмнение в това. Но ако демокрацията, неслучайно тя в съвременния си преобладаващ модел разчита на избори на едни четири или петгодишни периоди, защото се предполага, че между изборите трябва да протекат и някакви други политически и демократични процеси, които да доведат до това, че накрая, когато се отиде на избори, ще има качествено различен избор. Очевидно е, че ние рискуваме с още едни избори сега, при положение че никакви такива процеси не са могли да протекат, да стигнем именно до извода, който господин Биков подчерта, за деградация. Има ги тези елементи – тези елементи ги има. Вие правите икономически наблюдения и аз не мога да вляза в разговор с Вас – нямам такава експертиза, но ще Ви кажа нещо друго: аз не виждам свалянето на това правителство с какво ще бъде заменено, така че ние да можем да се справим с инфлацията,

има много сериозни тенденции, с които – дали са вносни, дали са резултат от някакви структурни проблеми, които ние имаме, дали са резултат от недобри решения – ние трябва много сериозно да ги обсъждаме, но не виждам, като се вкараме в политическа криза още по-дълбоко, какво ще ни помогне това. Мястото на целия този разговор всъщност е в паралелно развиващата се бюджетна процедура, където ние трябва много сериозно да разговаряме за всичко това. Но да бутнем къщата, защото имаме някакви проблеми, които трябва да решим в нея, също не ми се вижда разумен политически подход. И ето затова ние смятаме, че трябва да потвърдим подкрепата си за това управление с разбирането, че ще търсим нови пътища за диалог по важните теми

във връзка с едно изказване, което колегата Нинова е направила. Цитирам: „Аз викам държавни институции при проблем, не действам като „Има такъв народ“. Не отиваш в тъмни стаички, за да се пазариш, за да налееш в джобовете, където и преди са отивали тези пари.“

също готов доклад, и за трети път вече пращаме в прокуратурата, съвместно с министър Асен Василев – съвместен протест, тъй като първите два пъти ни отказаха, за ин хаус договори. Извън това, и понеже претендирам, че „Има такъв народ“ наистина не са второ качество хора, които не разбират закона или не познават правилата, ние спазваме закона пунктуално, съм изпратил писмо още на 31 януари по този въпрос до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи, до министъра на финансите и съм поискал среща заради криминалния елемент в ин хаусите заради финансовия проблем и заради проблема, че има строежи и тези строежи по един или друг начин трябва да бъдат прекратени и такова беше и моето предложение. Вътре в писмото, мога да го демонстрирам (показва точно тези три неща: прекратяване на ин хаус процедурите, обявяване на построеното в четвърти и пети участък за незаконни строежи, и съм поискал среща. Срещата се проведе на 12 май и въпреки че стигнахме до някакви прагматични решения, те бяха погребани в сегашните обвинения и нападки, които се хвърлиха върху мен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Колеги, други изказвания има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията. Днес беше дълъг ден, колеги. По отношение гласуването на внесения вот на недоверие на правителството ще свикам извънредно заседание утре вечер, за да бъде спазен 24-часовият срок. Заседанието ще бъде в 19,10 ч. с една-единствена точка, а именно гласуване на вота на недоверие към правителството.